Моля народните представители да заемат местата си.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 44, който става § 52: „§ 52. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:

се осигуряват от държавния бюджет в частта му за образованието и науката, а средствата за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на места, финансирани от държавата – от държавния бюджет в частта му за здравеопазването.” Няма. Подлагам на гласуване § 52 в редакцията на комисията.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в тази късна доба правим неща, които ще създадат много сериозни проблеми по отношение на експертизите, които са необходими за съдебната система. В момента много патоанатоми функционират единствено и само, за да обслужват нуждите на досъдебното производство. Наистина има огромни задължения към лечебни заведения за такива средства, но няма такива средства, предвидени по бюджета на Министерството на вътрешните работи, включително и по бюджета на съдебната система. Ако няма такива средства, няма да може да бъде извършвана тази дейност, която е изключително важна. В много болници тези отделения функционират и експертизите, които се извършват, са необходими за функционирането на съдебната система. Вкарването на един такъв текст ще създаде много сериозен проблем в една друга система – правораздаването.

И това веселяческо хихикане в залата ще видите как ще изглежда пред Европейската комисия. Благодаря ви.

постъпило предложение от Хасан Адемов и Нигяр Сахлим. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от Даниела Дариткова и Десислава Атанасова, което е оттеглено. Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага § 47 да се отхвърли. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 106 се създава ал. 3: „(3) Държавата може да предоставя субсидии на учредени от общините лечебни заведения за болнична помощ, по предложение на Националното сдружение на общините в в труднодостъпни и/или отдалечени райони по критерии и ред, определени в методика на министъра на здравеопазването, съгласувана с министъра на финансите, в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година.”

Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание на този изключително важен текст, който дава право на живот на така наречените защитени болници, а именно които се намират в райони, които са трудно достъпни или отдалечени, с неблагоприятна среда. Тук за коректност би следвало да кажа, че нашите предложения – моето и на колегите на Коалиция за България, които бяха направени по § 15 и визираха същия проблем, а именно създаването на защитени болници, беше отхвърлено. Даже, за коректност не беше разписано, че се приема поне по принцип, тъй като основните положения на това предложение са залегнали именно тук. господин председател, аз си позволявам да направя следното редакционно предложение като черпя основание за това от нашето предложение, което е прието по принцип и се намира на стр. 16, и касае също защитените болници, като предлагам след думите: „... в трудно достъпни и/или отдалечени райони” да се добави „и райони с неблагоприятна демографска, социална и здравна характеристика”.

да предоставя субсидии на лечебни заведения, които са в трудно достъпни или отдалечени райони. С това се е съгласила Здравната комисия, но не се е съгласила да се предоставят такива субсидии и в райони, които са с неблагоприятна демографска, социална или здравна характеристика. Образно ще си позволя да ви дам примера, който днес, така или иначе, цял ден се използва – с бобовдолската болница. Защото там не може да се каже, че става дума за труднодостъпен район или за отдалечен такъв по смисъла на легалната дефиниция, която се предлага по-късно. Но, и такива и такива случаи има много в страната. Това е един район, който е с неблагоприятна демографска, социална и здравна характеристика предвид фактите, които вече изложих пред вас. Там има вредни производства, минно производство, в което са заети над 6 хил. души, има много хора, които са в сериозно неблагоприятно здравословно състояние в резултат от работата си в тези тези предприятия. Така че би било удачно да се въведат и тези критерии за подобни случаи. Много ви моля, да подложите на гласуване това предложение, да се отнесете с необходимата сериозност към него, защото сред вас има народни представители от такива райони и ще трябва да давате адекватен отговор – защо не сте го подкрепили?

В Дупница има две страхотни болници, които може да се ползват от гражданите на община Бобов дол. Така че проблемът с Бобов дол е

не подкрепиха Вашето предложение в § 15 по т. 3. И в доклада, така е записано, и в зала го прегласувахме, ако се сещате, колеги, разделно, по ваше искане, и никой от колегите от групата на ГЕРБ защото вие бяхте само двама в залата в този момент – не подкрепи това предложение. Това предложение е прието консенсусно на Здравна комисия, подкрепили сме предложението и на д-р Шарков, и на д-р Адемов. Това е най-доброто, което можем да предложим на трудно достъпните и отдалечените райони. Последно ще кажа: никъде в закона няма защитени болници. Когато говорите по Закона за лечебните заведения, моля, гледайте Преходните и заключителни разпоредби, за да се ориентирате в дефинициите. Благодаря.

че ще предам съвсем добросъвестно стенограмата от днешното заседание с Вашето изказване на гражданите на Бобов дол, ще Ви кажа и следното. Бих била лобист, ако осъществявах медицинска или лечебна дейност в болницата в Бобов дол. (Смях.) Или като колегите, Или като колегите, които седят около Вас и които внасят закони, които касаят пряката дейност с която са ангажирани – арендатори, собственици на ловни стопанства и т.н. т.н. Ако се приеме, че аз съм лобист на гражданите на Бобов дол и на болницата в Бобов дол, току-що Вие направихте също лобистко изказване. Защото, препоръчахте на гражданите от Бобов дол да се лекуват в Дупница. Значи, Вие сте лобист на частната болница в Дупница, по тази логика. А иначе, сериозно, наистина вникнете в смисъла на това предложение, то дава възможност на живот на болници, които са в райони, които не са отдалечени на 60 км от най-близкото населено място, но поради демографската, социалната и здравна характеристики на населението се нуждаят от държавна подкрепа за техните болници.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз виждам, че вие се вълнувате като видите на трибуната моята колежка Мая Манолова и това явно ви пречи да чуете предложението. Това, за което става дума, е много съществено, защото този текст, който и вие сте подкрепили консенсусно в Здравната комисия, искате да създадете инструмент, който да даде възможност на Здравното министерство в определени ситуации да подпомогне хора в райони, в които наистина има проблем. Ние искаме да ви предложим: да разширим и да доуточним този инструмент с квалификацията – райони с проблемен демографски и социален статус, дори аз ще се опитам да дефинирам това понятие, наистина в момента в България обстановката се усложнява и този инструмент ще бъде нужен на министъра на здравеопазването, така че това е повод да се замислим. Аз подкрепям това което каза госпожа Манолова – да разширим, както е текста: трудно достъпни, и/или отдалечени райони и такива със затруднен затруднен демографски и социален статус. Какво имаме предвид? В България около 28% от населението е в пенсионна възраст. Предлагаме да сложим едно и също число: райони, които имат повече от 35 на сто население в пенсионна възраст и райони, които имат повече от 35% по-висока от средната регистрирана за страната безработица, и веднага отварям скоба: защо е необходимо това? Защото, достъпът до здравеопазване не е само пътуването и отдалечеността, а е възможността тези хора да отидат до съответното лечебно заведение. Именно поради това ви предлагаме с тази добавка и с тази дефиниция да дадем този инструмент на Министерство на здравеопазването, а то ще бъде отговорно и, съответно, по необходимост да предоставя на тези общински болници допълнително финансиране. Това ви предлагаме. Благодаря. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми дами и господа народни представители, моето предложение е в текста след думата „държавата” да отпаднат думите „може да”. Каква е логиката на предложението, което правя? Очевидно е, че в случая вносителят и съответно комисията следват логиката държавата да подпомага, да предоставя средства на здравни заведения в районите, които са посочени в текста на този параграф. Аз ви предлагам да засилим императивния характер като отпадне възможността, тоест сравнително пожелателния характер на израза „може да”, и да бъде задължена държавата да предостави. Струва ми се, че има логика, защото първото ограничително условие... (Шум и реплики.) Моля, колегите да внимават, защото ми се струва, че е важно да се гласува по този текст. Първото ограничително условие е, че държавата предоставя средствата в рамките на средствата, които са утвърдени по бюджет. Тоест няма как държавата да изразходва повече средства, освен тези, които са предварително определени. Второ, имаме поредица от от обстоятелства, които следва да бъдат налице, за да се предоставят тези средства. Първото е да има предложение на Националното сдружение на общините; второ, очевидно да отговарят на критериите, които са в рамките на методиката на Министерството на здравеопазването; и трето – да има съгласуване с министъра на финансите. Тоест в случая имаме поредица от обстоятелства, които трябва да бъдат налице, за да бъдат предоставени средствата. Това е достатъчно, за да запишем задължението за държавата да предоставя необходимите средства, подпомагащи съответно здравното заведение в труднодостъпните и отдалечените райони.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, аз разбирам, че положението е тежко щом вече се радвате повече на нашия лидер, отколкото на вашия си, но ще направя едно скромно предложение редакционно, господин председател: „субсидии на учредени от общините” да се замени с легалния термин, който е даден в § 56 отзад „общинско лечебно заведение” и текстът да стане: „Държавата предоставя субсидии на общински лечебни заведения за болнична помощ”. Отзад е казано какво е общинско или държавно лечебно заведение, докато въведеният текст от народния представител Иванов – отсъстващ в момента, е „създадени или учредени”. Първо е едно и също, второ такъв термин „учредени” няма.

§ 56, т. 2, който казва, че „Държавно или общинско лечебно заведение е лечебно заведение, чийто капитал над 50 на сто е на държавата или на общината”. Мисля, че това внася повече яснота. Благодаря.

след израза „труднодостъпни и/или отдалечени райони и райони с неблагоприятна социална, демографска неблагоприятна социална, демографска и здравна характеристика”... Подлагам на гласуване така направеното предложение.

режим на гласуване.

На второ място, предлагам да се гласува редакционното предложение на народния представител Ангел Найденов: в § 55, ал. 3 след думата „държавата” да отпадне текстът „може да”. Моля да гласуваме.

да гласуваме. Гласували 111 народни представители: за 19, против 89, въздържали се 3. Предложението не е прието. На трето място, подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков в същия § 55, в ал. 3 след израза „субсидии на” да отпадне изразът „учредени от общините”, а да се замести с „общински лечебни заведения за болнична помощ”. Моля, гласуваме!

Моля, гласуваме! Гласували 111 народни представители: за 22, против 84, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за създаване на § 47а, който става § 55, съгласно доклада.

Параграф 1 от Допълнителната разпоредба се изменя така: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Единен регистрационен номер” е десетцифрен код, който се образува от кода на съответната област (първите две цифри), кода на съответната община (вторите две цифри), кода на вида лечебно заведение (следващите три цифри) и поредния номер на лечебното заведение за областта (последните три цифри) при вписването на лечебното заведение в регистъра по чл. 49. 2. „Държавно или общинско лечебно заведение” е и лечебно заведение, чийто капитал над 50 на сто е на държавата или на общината. 3. „Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. 4. „Терминално болни пациенти” са лица с прогресиращи неизлечими заболявания, при които прилагането на лечение не променя неблагоприятната медицинска прогноза по отношение продължителността на живота. 5. „Труднодостъпен район” е район с неблагоприятен географски терен – планински, полупланински и/или с неблагоприятна пътна инфраструктура и време за достъп до най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт. 6. „Отдалечен район” е район с отдалеченост от най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт. 7. „Основен трудов договор” е трудовият договор, сключен за определен или неопределен период от време на пълно работно време, установено за съответната длъжност. 8. „Ниво на компетентност” са видът и обхватът на осъществяваната лечебна дейност от съответната структура на лечебното заведение за болнична помощ и неговият капацитет. 9. „Капацитет” е максималният обем медицински дейности, които се осъществяват Има ли изказвания?

Господин председател, ще въведете ли ред в залата? Само преди минути стана известно, че пет дни преди да навърши 77 години почина писателят Дончо Цончев един от най-известните български писатели, сценарист, автор на близо 60 книги, човек с много силна и ясна гражданска позиция, със силен, открит характер. характер. Няма смисъл да изброявам неговите заслуги. Той е бил народен представител в Четиридесетото Народно събрание, мнозина от депутатите в това Народно събрание го познават добре и лично.

след разглеждането на този параграф, да бъдат разгледани и параграфите, които визират разрешенията, които министърът на здравеопазването дава за създаването на болнични лечебни заведения. Тоест § 32 следва да бъде разгледан едновременно или след като обсъдим този параграф. Моето Моето предложение беше свързано и се основаваше на въвеждането на ново понятие, а именно „ниво на компетентност” на съответните структури, като „структури на болничните заведения” очевидно се разбират клиники и отделения, в които се осъществяват дейности на съответната болница. Всъщност нивото на компетентност според § 32 е един от елементите в разрешението за осъществяване на лечебна дейност, което издава министърът на здравеопазването. Очакването ми беше, че в Допълнителните разпоредби, в които се дефинират понятията – има легални дефиниции на новите понятия, „нивото на компетентност” ще бъде дефинирано по един по-определен начин, който да изключва субективизма при неговото определяне от страна на министъра на здравеопазването. Това, което се чу до момента във връзка с нивата на компетентност, е, че евентуално те ще бъдат три, че всяко по-високо ниво ще поглъща предишното. Тоест ще съдържа характеристики плюс тези на предишното ниво и че те може би ще бъдат съобразени с действителното състояние на болничната помощ в България. Само че основите на това понятие абсолютно липсват в този закон и ако има някакъв опит да се дефинира понятието „капацитет”, като т. 9 от Допълнителните разпоредби - § 1, то по отношение на нивото на компетентност не се казва нищо, като се уточнява само, че това е „видът и обхватът на осъществяваната лечебна дейност в съответната структура”. От друга страна, разрешението, което ще издава министърът и в което ще фигурира и това ниво на компетентност, ще дава определени възможности на съответната структура за осъществяване на дейности. Тоест ще бъде жизнено важно за това какво ще се прави в отделенията на една болница. Според мен би следвало тези нива на компетентност да съдържат количествени и качествени характеристики „от-до”, както и да бъде дефинирано колко са. Но това е само според мен, а може би някой в залата ще изрази свое мнение. Проблемът тук е друг – че поне основите на това ново понятие трябва да бъдат дефинирани в този закон, за да се изключи субективният подход на министъра на здравеопазването по този повод. Аз вече ви казах, че не бих искала да съм на мястото на здравния министър, ако ще трябва чисто субективно да давам разрешения за създаване на нови болници, каквато възможност се открива с внесения друг закон за изменение изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, нито пък искам да съм на мястото на органа, който ще определя как да се разпределя максималният брой легла на територията на една област и по болници. Защото винаги една подобна преценка носи със себе си съмнителния дъх на някои некоректни практики, на корупционен натиск или най-малкото – на един субективен подход, при вземането на толкова важни решения. Така че, ако тук няма да се даде някаква по-конкретна дефиниция на тези нива на компетентност, аз правя формалното предложение те да отпаднат, както от Допълнителните разпоредби

Защото те просто ще дадат прекалени правомощия на здравния министър, от които той не се нуждае без никаква обективна основа върху тях. Или поне липсва такава в закона.

където е дадена легална дефиниция на понятието „ниво на компетентност”. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Имам процедурно предложение да прекратим днешното заседание, 22,00 часа е, и да продължим утре в Обратно предложение – господин Стоилов. Госпожо председател, моето предложение не може да се класифицира като обратно, но е различно от това на господин Велчев. Тъй като не остана много време, за да завършим приемането на закона, мисля, че с оглед на рационалното разпределение на собственото ни време е по-добре след приключването на приемането на закона и половинчасова почивка да продължим с дневния ред за утрешното заседание.

Велчев, след което ще имате възможност, ако поддържате Вашето предложение, да го направите. Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на пленарното заседание. Моля, гласувайте.

Моля за тишина, да дадем възможност и на отрицателния вот. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): По процедурни въпроси няма отрицателен вот, госпожо председател.

днешното заседание, макар че тогава, когато се претупваха и се смачкваха без дебат важни текстове, вие отказахте да се съгласите с мен, че е по-добре утре да обсъждаме този законопроект. В тази зала има само един човек, който има някакво основание да подкрепи такова предложение. Тава е господин Пламен Цеков, който с наближаването на дванадесет часа вероятно има някакви притеснения. Моля за спокойствие в залата! Подлагам на прегласуване процедурното предложение за прекратяване на заседанието, въпреки че виждам господин Цеков, който най-вероятно, като лично засегнат, ще поиска думата. Ако прекратим заседанието, ще имате възможност